Думата има народният представител Алиосман Имамов. Заповядайте, господин Имамов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! За съжаление ще започна втората част на дебатите при един много интересен феномен в залата – полупразната зала, но няма значение. Надявам се, че тези, които се интересуват ще чуят това, което ние ще кажем по повод на тази изключително важна тема. Уважаеми колеги, българското общество, отчитайки тежките проблеми в кратката история на прехода, по принцип приема актуализацията на бюджета като лош знак. обикновеният човек да разбира много от тези неща, за да стигне до извода, че има нещо нередно в сметките на държавата, щом като се налага да се променят първоначалните планове. Вярно е, че това, което се случва в условия на криза, много трудно може да се предвиди, да се вкара в конкретните рамки на едногодишния финансов план. Вярно е, че рискът за грешки в този случай е изключително голям. Вярно е, също така, че в края на краищата актуализацията на бюджета е неизбежна стъпка в посока на приспособяване на държавата към неочакваните и неблагоприятни ограничения, налагани от кризата. В интерес на управляващите обаче и на цялото общество е тази промяна да бъде направена в съответствие с някои изключително важни принципи, особено в условията на криза. Тези принципи включват: по-справедливо разпределение на тежестите върху различните групи на българското общество; по-бързо излизане от кризисното състояние; по-голяма пестеливост, прозрачност и контрол при изразходването на публичните средства. Внимателният анализ на предложения проект за актуализация на Бюджет 2010 не дава основание за особено здрав оптимизъм по отношение на това, което ни очаква до края на годината. Ще посоча накратко слабите места, според нас, в този проект. Първо, коригираната прогноза за икономически растеж от минус 2% на плюс 1% не е обоснована достатъчно убедително. Тези дни представители на европейски институции също изразиха притеснения по този въпрос. От мотивите към проекта и от изказването, разбира се, на господин министъра на финансите разбираме, че се залага преди всичко на нарастване на износа, на публичните разходи за инфраструктура. Другите два основни елементи на растежа – инвестиции и потребление, в момента са на отрицателно, съответно на нулево равнище. Мерките за увеличаване на публичните разходи за инвестиции и вътрешното потребление са крайно недостатъчни. мотивите се посочва една сума от 180 млн. лв., като увеличение на разходите за национална инфраструктура. А в същото време обаче се орязва приблизително същата сума от капиталовите разходи на министерствата и общините.

Например, суровините и материалите формират около 45% от общия обем на износа, а инвестиционните стоки са около 18% от този обем. Второ, предвиденото намаление на приходите с близо 2 млн. лв. всъщност представлява легализиране на съществуващата досега негативна тенденция от началото на годината. проекта за актуализация не са предвидени мерки за спиране на тази тенденция и дори за обръщане на тренда. Парите от фискалния резерв, с които се увеличават разходите като компенсация на недостатъчните приходи, ще имат само еднократен ефект. Ако намалението на приходите продължи със същите темпове, до края на годината най-вероятно правителството ще бъде принудено да предприеме допълнителни мерки, за да овладее опасното положение, в което може да изпадне бюджетът, а следователно и държавата. При тази твърде вероятна хипотеза не е трудно да се определят и следващите стъпки за решаване на фискалния проблем: увеличаване на публичния дълг; помощ от Международния валутен фонд и Европейския съвет; увеличаване на данъците и орязване на доходите на населението. Предлаганите в актуализацията корекции на максимално допустимите параметри на държавния дълг означава само едно: управляващите не вярват, че парите от фискалния резерв ще бъдат достатъчни, за да се реши фискалният проблем. И следващата стъпка ще бъде неизбежна. Напоследък много често чуваме изявления, че в борбата с кризата не се налага да прилагаме някои крайни и непопулярни мерки като повишаване на данъци и орязване на доходи. Това е така, но се пропуска отговорът на въпроса: защо не се налагат тези крайни мерки? Ако фискалният резерв не съществуваше в този си обем, ако предишните правителства не бяха свили държавния дълг до изключителното за Европа ниско равнище от 14% от брутния вътрешен продукт, нямаше как да избягаме от данъчни увеличения и орязване на заплати и пенсии. България нямаше друг избор освен да се бори с кризата по същия начин, както го правят Румъния и Гърция. Трето, увеличението с близо 1 млрд. и 200 млн. лв. на резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта му за структурни реформи е безпрецедентен случай в досегашната история на бюджетирането в преходния период. В този случай дори вече не става дума за финансова централизация, а по-скоро за финансова персонификация на публичните средства. Смятаме, че е необходимо разходването на тези средства да бъде записано с конкретни текстове в закона за актуализация на бюджета. Това се отнася и за предвидените субсидии за тютюневата реколта от 2009 г. Ще кажа няколко изречения по този въпрос. Опитите да се представят тези субсидии като неефективни разходи са неверни и недоброжелателни. Тютюневият отрасъл в България отдавна е реформиран и произвежда продукция, която почти изцяло е ориентирана към износ. В резултат на това всяка година държавата получава значителни приходи. тук се крие един от парадоксите на бюджета. При условие че се разчита преди всичко на износа като фактор за икономически растеж и по-бързо излизане от кризата отричането или ликвидирането на един отрасъл, който е експортно ориентиран, е нелогично и не съответства на националните интереси. Четвърто, диференцираният подход при намалението на разходите за отделните министерства и ведомства не е мотивиран от гледна точка на ясно дефинирани приоритети или критерии за ефективност на разходите. Липсата на приоритети означава липса на политики в предлаганите промени и те са предизвикани от ведомствени или други интереси. На пето място, начинът, по който са орязани субсидиите за общините, също е доказателство, че липсват приоритет и политики в предложения проект за актуализация на бюджета. Защото, ако имаше такива политики, точно за общините щеше да се приложи диференциран подход при орязване на разходите по-слабите общини да поемат по-малка тежест от кризата, а по-развитите общини – съответно по-голяма тежест. Ще Ви кажа какво ще се случи с по-слабо развитите общини, ако предвидените в проекта за актуализация съкращения се реализират: спиране на обслужването на общински задължения, заеми, ко-финансиране по европейски и други проекти; задължения към фирми; увеличаване на местни данъци и такси; преустановяване на поддържането на общинската инфраструктура – пътища, водопроводи, канализация и др.; съкращаване на работното време на общинската администрация за икономия на разходи за заплати; съкращаване на работни места; принудителни неплатени отпуски; затваряне или сливане на детски градини; затваряне на читалища, спортни площадки и други общински обекти; изцяло или частично спиране на уличното осветление или комуникациите в населените места; закриване на домашния социален патронаж, домове за стари хора и други. Всичко това ще доведе до замразяване дейността на общините. Ето защо ние смятаме, че при орязването на парите за общините трябва да се приложи диференциран подход, така че по-слабо развитите и по-бедни общини да понесат по-малка тежест от кризата, да да не се намалява изобщо изравнителната субсидия на общините. Уважаеми дами и господа, в заключение ще кажа следното: актуализираният вариант – обект на обсъждане днес, не решава основния проблем на Бюджет 2010, който Народното събрание прие преди шест месеца. Той не премахва несправедливите диспропорции в разпределението на тежестите на кризата между различните обществени групи. Земеделските производители, дребният и средният бизнес продължават да бъдат най-ощетените икономически субекти в резултат на увеличената данъчна и осигурителна тежест. Във връзка с това, уважаеми колеги, ще си позволя един съвет към тези, които управляват днес България: не проявявайте политическо високомерие и пренебрежително отношение към уязвимия и смачкан от кризата човек, който живее в малко населено място или малка и бедна община; не проявявайте политическо високомерие към селянина, към земеделския производител, към дребния бизнесмен това са хората, които ще понесат бремето на икономическата криза. Благодаря ви за

Няма заявено желание. От Синята коалиция – господин Мартин Димитров. Госпожо председател, уважаеми министри, дами и господа! Днес България стигна до последното кръстовище, последната възможност да поемем по правилния път – пътят на излизане от кризата. Другият път, който до момента следва България, беше зададен от Тройната коалиция, води към тежка криза, води към Гърция, води към Румъния. Сега можем да вземем този избор. Сега ситуацията е управляема, утре няма да бъде управляема, колеги, утре няма да можем да върнем времето назад. Ще започна със следния пример. Знаете ли колко бяха разходите в бюджета през 2007 г., преди кризата?! Бяха 22 млрд. лв. Сега знаете ли колко са преди актуализацията? милиарда лева! С 5 млрд. лв. са нараснали разходите. Те бяха раздути, разбира се, от предишното правителство. Сегашното обаче няма воля да ги върне на предишните нива, няма волята да направи тази реформа. Това е основният проблем, колеги – тези раздути разходи от предишното правителство продължават да стоят и проблемът не се решава. Трябва да поставим национална цел на България: за какво правим тази актуализация, какво правим през 2010 г.? Националната цел трябва да бъде през 2010 г. бюджетът да бъде балансиран или близко до балансирания, широк балансиран бюджет – това трябва да бъде целта на България. Всичко, което правим днес - тази актуализация и подготовката за Бюджет 2010, трябва да бъде насочено в тази посока. Затова ние ще предложим в актуализацията на Бюджет 2010 да бъде записано, че за тази година дефицитът по европейската методология трябва да бъде под 3% от брутния вътрешен продукт – това трябва да бъде записано. Иначе рискуваме с нови и нови искания на какви ли не производители дефицитът да става все по-голям. Затова трябва да имаме гаранции! Трябва да има ясни граници докъде може да се стигне! Не трябва да се увеличават данъците! Ако трябва да похваля за нещо правителството, то е, че данъците не бяха увеличени в тежка ситуация. Ние искаме обаче нещо повече: искаме гаранции, че данъците няма да се увеличават и 2010, и 2011 г., и 2012 г.! Да, г.! Да, България с нашето дейно участие – на Синята коалиция, прие едни от най-ниските данъци в Европейския съюз. И ако при първото препятствие се уплашим, ако при първото препятствие данъците бъдат увеличени, това ще бъде сигнал за целия Европейски съюз, че тази политика не е устойчива, а е конюнктурна, временна политика. Именно затова имаме нужда от гаранции, които да бъдат дадени на всяко едно ниво – на парламентарно и на правителствено ниво, че данъците в България няма да се увеличават, за да можем след кризата отново бързо да растем, отново да постигнем добри показатели и съответно възможности заплатите в България да станат европейски – това трябва да бъде другата много важна цел, която да преследваме. Необходимо е да бъде направен преглед на публичните разходи, за какъвто знам, че се прави само в четири министерства. Знаете ли какво показват фактите? Разходите за заплати след всички направени съкращения от правителството намаляват само с 3,5% от заложеното в първоначалния бюджет – това показва нашият анализ – намаление с 3,5%. Тоест да говорим, че са направени големи спестявания, е нечестно и некоректно. Нито едно министерство не намалява разходите с 20%, както се твърдеше, няма такова министерство! Гледахме ги внимателно едно по едно, такова министерство няма. А най-големите министерства въобще не намаляват разходите Някои министри казват: „Тук, при мен никой няма да пипа, никой няма да влиза!”, което е неправилен подход. Затова настояваме: с участието на международни експерти, с европейско или друго външно финансиране да бъде направена оценка на всички разходи в бюджета, да се видят дублиращите функции, дублиращите агенции! Например, да се види дали Министерството на външните работи няма излишна администрация и там да се направят сериозни спестявания. Колеги, място за спестявания има и тази тема не трябва да бъде премълчавана! Това важи също за Министерството на отбраната, дори и за Министерството на труда и социалната политика. Идва следващият много важен въпрос: по-добре е сега държавните служители да си плащат осигуровките, отколкото, в противен случай утре да им бъдат намалени заплатите. Държавните служители да започнат като всички други български граждани да си плащат осигуровките – това е реформа, която може и трябва да бъде направена! По-добре тази реформа, отколкото утре да им бъдат намалени заплатите поради недостиг на приходи, поради липса на пари в бюджета.

правят го повечето европейски страни. Към всички вас имам един прост въпрос. Германия може да вземе заеми, колкото си иска. Винаги ще дават заеми на Германия. Въпреки това Германия прави огромни съкращения на разходната част на бюджета. Защо? Това е единственият правилен път за излизане от кризата. Ние правим точно обратното. Германия прави мащабни съкращения в бюджета, а ние увеличаваме разходите. Това е много сериозна грешка, която трябва да бъде поправена! Когато този преглед е готов, ако бъде обективен, когато няма конфликт на интереси у хората, които го правят, трябва през м. септември при изготвянето на Бюджет 2011 г. наистина да се направят сериозни спестявания. Защо например се дават 116 млн. лв. за тютюнопроизводителите?! Това прави между 1200 и 1400 лв. на тютюнопроизводител. Ами, другите хора в България получават ли толкова пари?! Дайте ми пример с други отрасли в България, на които ще дадат между 1200 и 1400 лв.! Каква е икономическата логика за това нещо?! Каква е логиката да се намалят парите за здравеопазване и в момента системата да бъде в тежко положение, и да се дават толкова пари на тютюнопроизводителите?! Това обещание на ДПС ли е, което ГЕРБ изпълнява – така ли се получава?! Ако е така, става въпрос за някаква сделка, но няма икономическа логика зад това нещо. Ако заплахата е, че ще има протести, винаги някой ще заплашва с протести. Това не може да е причината, да се раздават пари по този начин! Никой друг в България в кризата не получава толкова пари в момента. Още повече, това е отрасъл, който и следващата година ще има същите проблеми, не се вижда светлина в тунела, не се вижда възможност тези хора да се развиват успешно. На следващо място, трябва да се направи регистър на договорите, който да бъде при министъра на финансите, за да няма нови необезпечени договори и да няма изненади. Да не се изненадваме в края на годината, че изведнъж някой подписал договори, никой друг не знаел и – стават проблеми. Нямаме гаранции и в момента, че всички министри ще спазват дисциплината, която трябва да се спазва. По някаква причина – бързина или някаква друга причина, може да не се спази тази дисциплина. Този риск трябва да отпадне! Такъв регистър трябва да има при министъра на финансите! Той да полага подпис под по-големите разходи, за да е ясно, че те се осчетоводяват, както трябва, и че има гарантирано финансиране за тях. На следващо място, фискалният резерв ще бъде похарчен тази година. А какво ще правим догодина, колеги?!

за издаване на облигации, като например Македония и Албания, но никой не купи тези облигации. Така че, като изчерпим фискалния резерв, какво правим след това? Финансиране чрез облигации вече не е възможно. Вече няма търсене, освен ако не покажем финансова стабилност и не покажем, че България излиза от кризата. Тези 1 млрд. 229 млн. лв., които са предвидени в този резерв за неотложни и непредвидени разходи, колеги, могат да бъдат съкратени и ние между първо и второ четене ще направим такова предложение. Тези пари спокойно могат да бъдат намалени и това е един от начините за спестяване. Например не трябваше да се прави спортна зала в най-голямата криза. Този разход можеше да бъде спестен. И накрая, колеги, връщам връщам се към това, с което започнах. Ако не вземем правилните мерки и не завием в правилната посока на кръстопътя, на който се намираме, в края на годината идва Международният валутен фонд. Ако някой от вас има съмнение, още веднъж искам да подчертая – в края на тази година, от 1 януари ще дойде фондът, което не е добре за България. По-добрият вариант е да покажем, че имаме сили за реформи, да се справим сами, да направим големи спестявания и да покажем на България, че има разум, има потенциал сами да излезем от тази криза. Няма нужда да чакаме фондът да дойде да наложи реформите отвън. Така че призовавам Народното събрание между първо и второ четене да се обмислят много сериозни мерки за намаляване на разходната част на бюджета. Иначе, вместо да излезем от кризата, ще затънем повече. Благодаря Няма. От групата на независимите народни представители е постъпило искане на трима от тях. По реда на тяхното постъпване първи ще говори народният представител Дарин Матов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, колеги! Ние от „Ред, законност и справедливост” заявяваме, че актуализацията на Бюджет 2010 цели да прикрие задаващия се финансов колапс и по всичко личи, че сметките че сметките не излизат. Дори една елементарна аритметика показва, че цифрите не отговарят на реалността. Искам да кажа, че ако тук господин Дянков се опитва да заблуди депутатите и българските граждани, то няма да може да бъдат заблудени международните финансови институции. Затова ще продължа оттук нататък със следното, защото истинските проблеми започнаха с балансирания бюджет 2010 или така наречения бюджет на малката постна пица. Още тогава от „Ред, законност и справедливост” предупреждавахме, че това е особено опасно в период на криза. Беше надценена приходната част и подценена разходната част на бюджета. Беше съставен един бюджет на база статистика и още тогава се знаеше, че ще има актуализация на Бюджет 2010 и то по средата на годината. Трябва да ви кажа, че само за пет месеца и половина от началото на годината се изпари желанието на правителството за присъединяването на България към Еврозоната и не се реализира записаното в Конвенгертната програма за периода 2009-2012 г. намаление на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” с 2 процентни считано от 1 януари 2010 г. А предполагам, че няма да се реализира и декларираното намаление с 3 процентни пункта до края на 2012 г. Бяха замразени пенсиите. Нямаше осигурен буфер срещу нарушаване на условията за бюджетен дефицит не по-голям от 3% от брутния вътрешен продукт. Стигна се до там, че Европейската комисия трябва да извърши проверка, която ще се концентрира върху данните, подадени към Евростат за дефицита от 2009 г., който беше увеличен от 1,9 на 3,9% от брутния вътрешен продукт, и това доведе до свръхдефицит по европейските стандарти. А с актуализацията се предвижда този дефицит да отиде на 4,8% на касова основа и 3,8% на начислена основа. Мисията на Европейската комисия е да установи именно защо има такива разминавания на подадените данни и вследствие на какво са те – вследствие на некомпетентност, вследствие на небрежност или на нещо друго? В мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет е записано, че реализираните прогнози за 2010 г. предвиждат ръст на икономиката около 1%. Искам да попитам, господин Дянков, къде видяхте този ръст и в какви показатели? В показатели намаляване на приходите, които в сравнение със същия период на миналата година са намалели с 1 млрд. лв.

намаляването на приходите от ДДС се дължи на спада на вноса и увеличението на износа, а според мен се дължи и на масовия фалит на фирми. Или пък от увеличението на разходите ли виждате прираста, след като те са се увеличили за същия период на миналата година с 1,2 млрд. лв. Може би ръстът се вижда и от от намалението на фискалния резерв, който на срещата в комисията казахте, че е малко над 6,6 млрд. лв., сега чухме, че е 6,3 милиарда, а се предвижда да падне на 4,5 млрд. Знаем, че замисълът за формирането на фискалния резерв е един, а именно – да гарантира външния дълг и да се гарантират средства за провеждане на ключови реформи, които да имат реален ефект върху живота на българите. Пример в това отношение на настоящия етап е реформата в пенсионната система и в здравеопазването. Нека не забравяме, че ГЕРБ имаше в началото на своето управление 8,2 млрд. лв. фискален резерв,

„Ред, законност и справедливост” няма да подкрепи актуализацията на бюджета и най-вече заради това, че в близките от една до пет години на България ще й бъде необходимо да изплаща външен и вътрешен дълг в размер на около 50% от целия дълг на страната ни. Благодаря ви за вниманието. Следва изказване от името на Парламентарната група на ГЕРБ. Професор Грозданов, имате думата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, колеги народни представители! Актуализацията на бюджета е процес, който намира широко приложение в бюджетната практика, и ние не трябва да го приемаме като изключение. В условията на прехода към пазарна икономика ние използвахме актуализацията само при появата на политическа и икономическа криза. И затова сега предложеният актуализиран бюджет се приема с нежелание. Закона за устройството на държавния бюджет е предвидено в случаите, когато се появи превишение на приходите над разходите или се превишава утвърденият дефицит, Министерският съвет да внася в парламента актуализиран бюджет, а при общинските бюджети кметът е задължен да внесе актуализиран бюджет Кметовете изпълняват своите задължения и при необходимост внасят за утвърждаване актуализирани общински бюджети. И това се случва почти ежегодно. Но Министерският съвет предпочиташе да преразпределя бюджетния излишък. По такъв начин се нарушаваше парламентаризмът средствата се насочваха към министерства и общини с решение на Министерския съвет, без да се информира обществеността за мотивите при избора на получателите на допълнителни субсидии. Тази практика беше доста продължителна и в продължение на осем години предишните правителства използваха възможността в нарушение на Закона за устройството на държавния бюджет

Разбира се, правителството на господин Станишев, вместо да потърси отговорност за реда за преразпределение на тези бюджетни излишъци, си направи една поправка в Закона за устройството на държавния бюджет и се даде възможност на Министерския съвет 1,5% от националната фискална програма да се преразпределя с решение на Министерския съвет. Слава Богу, Слава Богу, сега тази поправка е отпаднала и такава възможност няма, с което ще се засили прозрачността на разпределение. При нормални условия актуализация на бюджета се прави след изтичане на деветмесечието и изготвянето на отчета за изпълнението или неизпълнението на прогнозата по приходите и реализирането на икономии в отделните бюджетни учреждения. В условията на икономическа криза актуализация се извършва при необходимост, а в нашия случай – по план, защото при вицепремиера Дянков още при утвърждаването на бюджета за 2010 г. се виждаше актуализация в средата на годината. Ако само България актуализира своя бюджет, ние можем да го отчетем като бюджетна катастрофа, но в условията на икономическа криза много страни от Европейския съюз, 10-11 на брой, направиха актуализация на своите бюджети, а други са готови да я направят на по-късен етап. Това се дължи най-вече на трудността при прогнозирането на брутния вътрешен продукт. Грешна прогноза имахме още през 2009 г., и през предходните години – затова се реализираха огромни бюджетни излишъци. С Проекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се предлага общата сума на разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз да се увеличи на 18 млрд. 913 млн. или повече в сравнение с утвърдения бюджет с 254 млн. лв. Увеличението е в резултат на нарастване на разходите с 474 милиона и намаление на трансферите. При намаление на разходите на министерствата е приложен диференциран подход по елементи на бюджетната класификация. При него ефектът от намалението се проявява най-бързо. В бюджетната практика се използват още два подхода. Първият е оптимизиране на разходите чрез намаление на административната структура или, с други думи казано, обявява се нулево финансиране за всички бюджетни структури и всяко учреждение доказва необходимостта от неговото функциониране. При наличието на съответни структури само тези, които аргументират своето съществуване, получават бюджет. Този подход е най-подходящ при наличието на финансови затруднения в държавата. За неговото приложение обаче е необходимо време, а ние не разполагаме с такова. Разновидност на нулевото финансиране е предложеният подход от вицепремиера Дянков, а именно финансиране срещу реформа в отрасъла. Той се използва с цел ускоряване на реформите. условия на икономическа криза, при силно намален обем на приходите този подход е наложителен. Не е нормално в нереформирани сфери в публичния сектор да се насочват бюджетни средства, които ще бъдат използвани нерационално. Това е и причината за намаляването на бюджетите на държавните висши училища със 77 млн. лв. и на Българската академия на науките с 15 милиона. При провеждането на реформите в образованието от бившия министър Даниел Вълчев вниманието беше насочено главно към средните училища. Разбира се, там реформи бяха извършени, въведоха се и делегираните бюджети. Но нищо не се направи за оптимизиране на държавните висши училища. Не е нормално да съществуват държавни висши училища, в които средногодишният брой на студентите е около 1500-2000 души, а такива държавни училища в България са 17 на брой. Даже тези числа са завишени. Преди 3-4 години средногодишният брой на студентите беше около 1000 души. Вместо да се обединят тези държавни висши училища с Техническия университет, с други университети в страната, те продължават да съществуват. Ние имаме и университет в Пловдив с 600 души среден брой. Чрез намаляване на субсидията за държавните висши училища се цели отпадането на факултети и специалности, които нямат нищо общо с направлението в училището. Например наличието на стопански факултети в технически висши училища.

Но понеже са модерни специалности, те ги въвеждат, без да имат капацитет за това – с по няколко щатни преподаватели. Макар и бавно, реформа трябва да извърши и Българската академия на науките. Освобождаването на 500 души в пенсионна възраст и обединяването на научните институти в БАН не е реформа. Затова именно чрез новия Закон за висшето образование и чрез начина на финансиране ние трябва да принудим автономните висши държавни училища да се реформират. Използвам случая

Те ще могат да наберат допълнително студенти, извън държавната поръчка. Останалите имат затруднение дори държавната поръчка да си покрият, а тези вече са направили преизпълнение на капацитета си за няколко години напред. В актуализирания бюджет са запазени утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. нелихвени разходи от бюджетите на Министерството на отбраната, Министерството на труда и социалната политика, Конституционния съд и Националната служба за охрана. В силовите министерства бяха извършени съкращения на ограничен брой служители. При тях обаче съкращението на персонала не води до намаляване на разходите, тъй като силно се завишават обезпеченията. Затова реформите в тези министерства трябва да се извършват поетапно чрез оптимизиране на структурите и отпадането на тези с намалени функции. Повечето от изказалите се народни представители досега се обявяват против намаляване на субсидиите на общините с 15 на сто, като се предвижда намаление както на допълващата субсидия, така и на изравнителната субсидия. Разбира се, ние тук трябва да приложим диференциран подход, тъй като с намалението на субсидиите – и двете, се цели да се оптимизира структурата на общинското управление. Тази реформа обаче зависи от от действащото законодателство и докато се направят промените, общините ще са силно затруднени. И в настоящия момент намалението на изравнителната субсидия силно ще се затрудни финансирането на слабите във финансово отношение общини. Към тях се отнасят общините, в които собствените приходи от местни данъци глава от населението е по-малко от средните приходи от местните данъци на глава от населението за страната. Около половината от броя на общините се отнасят към групата на финансово слабите общини и при намаляването на техните субсидии те няма да имат възможност да функционират. Ето защо трябва да се приложи диференциран подход при намалението на субсидиите, а в следващите години може да се помисли за оптимизиране броя на общините и на областната администрация. Районите на град София също са завишени и са 24 на брой, а в Париж например районите са 17. Повдигна се въпросът за преките данъци. Разбира се, ние в нашата икономическа програма сме предвидили преките данъци да се запазят на сегашното равнище, обаче в Закона за корпоративното подоходно облагане, а и в Закона за облагане доходите на физическите лица има възможност за усъвършенстване на данъчната основа, което да доведе до увеличаване на приходите по бюджета. И ние в бъдеще ще се постараем тези усъвършенствания да ги извършим, затова сега на тях няма да се спирам. Уважаеми колеги от Коалиция за България, от ДПС, от „Атака” и от Синята коалиция, от РЗС и независимите народни представители, призовавам ви да забравим за партийния билет и да подкрепим актуализирания бюджет на правителството, защото в условията на икономическа криза всички трябва да дадем своя дял за спасяването на държавата. Не е време сега за политически дивиденти. Благодаря ви. Реплики? Няма. От името на Коалиция за България - народният представител Драгомир Стойнев. Имате думата.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Какво е посланието, което носи този законопроект? Какво точно управляващите искат да кажат с тези предложения на хората? Прочитът на Коалиция за България е следният: липса на желание да се с правите с негативните последици от кризата върху социално слабите и уязвимите групи. Този законопроект е тотална абдикация от вашите ангажименти като управляващи пред хората на труда, безработните, семействата с деца, пенсионерите, хората с увреждания и получателите на социални помощи. Този законопроект на практика няма да подобри с нищо техния живот, няма да доведе до повишаване на доходите им, нито ще им осигури по-висока социална закрила. Вашите действия са действия на отчаянието. Вие ни предлагате един нов бюджет лишен от амбицията да подпомогне тези, които днес са в най-голяма нужда. Първо, предложения от вас проект на нов бюджет по никакъв начин не личи, че към бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат насочени допълнителни средства. Разходите на министерството са непроменени, което е 25% по-малко в сравнение с 2009 г. Какво означава това? Около 20 000 по-малко работни места по Националния план за действие по заетостта за 2010 г., около 20 000 социално слаби лица няма да получат никаква социална помощ, около 150 000 лица с трайни увреждания няма да получат интеграционните си добавки. Ще лишите 6000 деца с трайни увреждания от дължимата им по закон добавка в размер на 70% от минималната работна заплата. Над 300 000 семейства с деца няма да получат никаква материална подкрепа. Второ, под предлог, че правите структурни реформи, за да спестите пари, вие тихомълком ще ограничите достъпа на българските граждани до техните социални права. Вече са налице фрапиращи примери. За да получат месечните си социални помощи безработните лица вече ще трябва да работят 14 дни на половин работен ден и ако не го направят, ще загубят правото си на социално подпомагане. Всъщност това е вашата скрита идея. Въвеждайки тези изисквания, вие ще принудите безработните лица да се откажат от правото си да получават месечни социални помощи. Трето, в мотивите към законопроекта е записано, че са предвидени допълнителни 142 млн. лв. за дейности по социално подпомагане. Това е чудесно, но къде се намират тези пари в бюджета на Министерството на труда и социалната политика? Четвърто, дори и тези 142 милиона да са там някъде, то мислите ли изобщо, че те биха били достатъчни, за да постигнете някакъв положителен ефект за социално слабите и рисковите групи? Защото към края на първото тримесечие вече са изхарчени близо 40% от средствата за активна политика на пазара на труда, над 30 % от разходите за социално подпомагане, близо 50% за разходите за целеви енергийни помощи, около 30% от разходите за семейни помощи, над 30% от разходите за интеграция на хора с увреждания. Нали разбирате, че ако тази тенденция се запази, то недостигът по бюджета на министерството ще надхвърли 300 млн. лв. в края на годината? Затова, уважаеми госпожи и господа народни представители от управляващото мнозинство, искам да се обърна специално към вас ако сега приемете този актуализиран бюджет, вие ще задълбочите негативните социални последици от кризата, ще обречете на материална нищета в най-тежките зимни месеци десетки хиляди безработни, социално слаби, семейства с деца, пенсионери и хора с увреждания. Вие ще узаконите тяхното страдание. Пето, съкратихте бюджета за активна политика на пазара на труда три пъти, а преди месец решихте да добавите 10 млн. лв., но и с тези 10 млн. лв. няма да постигнете нищо, а просто ще удължите онези трудови договори за субсидирана заетост, които изтичат в средата на годината. Шесто, госпожи и господа от управляващото мнозинство, в този актуализиран бюджет не се споменава и думичка за увеличаване на пенсии, на вдовишки добавки и така наречените добавки за старост. Много бързо се отметнахте от предизборните си обещания. 2010 г. ще се запомни като първата година от провежданата пенсионна реформа, през която няма да има никакво увеличение на пенсиите за над 2 милиона пенсионери. Седмо, в предложения актуализиран бюджет няма нищо и за семействата с деца. Вече разбрахме, че увеличение на семейните добавки няма да има, но кажете къде са 40 млн. евро по проект „Социално включване”, финансиран от Световната банка? Нали щяхте да строите детски градини, да се развиват социални услуги, а децата в риск да бъдат интегрирани в образователната система? Защо не виждаме никакъв знак, че тези пари ще бъдат усвоени и ще бъдат насочени по предназначение? Със сигурност няма и да видим, поне не и до края на следващата година, защото с лека ръка закрихте Социално инвестиционния фонд, вперили поглед в онези 40 млн. евро по проект. Направихте всичко възможно, за да забавите старта на проекта, но и всичко необходимо, за да съсредоточите цялата власт при разпределението на тези средства във ваши ръце. В заключение – предложеният от вас актуализиран бюджет няма да донесе никаква позитивна промяна в живота на социално слабите и рисковите групи. Това е документ, зад който не стоят политики в подкрепа на хората в нужда. Това е израз на вашата управленска немощ в социалната сфера. Вие за пореден път доказахте, че не знаете какви са проблемите на обикновените хора, нито пък имате нужните качества да ги решите. Това е тъжната истина, господа управляващи. Благодаря Ви за вниманието. Уважаеми народни представители, на балкона на пленарната зала са ученици от гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан” – гр. Стара Загора. Добре дошли в Народното събрание!

Разискваме проекта за актуализация на бюджета за 2010 г. в условия на разрастващи се протести на тютюнопроизводители, което би трябвало да притеснява всички ни, надявам се и управляващите. За съжаление вместо да предложат еднозначно решение на проблема, което би снело незабавно напрежението, а оттам и спряло протестите, се продължава политика на задълбочаване на неяснотите от гледна точка най-малкото на крайния срок за изплащане на премиите. Това поражда напрежение и изкарва хиляди на протест. Разбира се, обичайният заподозрян техен организатор е Движението за права и свободи. подкрепя протестите, защото те са справедливи, но провокаторът, уважаеми госпожи и господа, провокаторът на протестите трябва да се търси другаде! Онова, което генерира огромно социално недоволство и провокира протестите, е, че решението се бави. Освен това тютюнопроизводителите непрекъснато чуват заклинания, в това число и преди малко от съпредседателя на Синята коалиция господин Мартин Димитров, че в крайна сметка премиите не трябва да се плащат, защото те били лош разход. И точно тези изказвания генерират социално напрежение, което прераства в бунтове. Това поддържа огъня на напрежението, а не Движението за права и свободи. Непрекъснатото бавене на крайното решение, обвързването на това решение с безкрайни условности, е в основата на протестните действия. Уважаеми господин вицепремиер, Политическа партия декларира воля за изплащане на премиите. Ние оценяваме по достойнство този политически ангажимент, но за съжаление тази декларация все още не прераства в конкретно действие и в резултат за първи път от 14 години насам премиите не са изплатени най-късно

Вече сме втората половина на м. юни. Защо? Какво пречеше този въпрос да се реши още с основния Закон за бюджета, който днес изменяме?! Не е серозно да се оправдаваме с Брюксел. Знам какви реакции ще събудя сред колегите от ГЕРБ, но няма и не е имало пречки от страна на Брюксел за изплащането на премиите. Този въпрос можеше да се реши еднозначно още с приемането на Закона за държавния бюджет през месец декември 2009 г. И точно в тази връзка беше конкретното предложение на ДПС, отхвърлено от мнозинството. Според вас обаче е имало подобни пречки от Брюксел и вие сте успели да ги преодолеете. Аз днес питам: ако това е така, защо и в проекта за актуализация на бюджета отново не сте категорични? милиона отново ги споменавате мимоходом в мотивите, без яснота кога най-късно ще стигнат до производителите, които са в разгара на новия сезон. Ние сме наясно с отговора на този въпрос. Нямам никакво намерение излишно да политизирам дебатите. Ще премина към най-острата част от изказването си с припомнянето (вие следите изявленията от лидерите на ДПС) - ние в продължение на три седмици на въпрос „Ще подкрепите ли проекта за актуализация на бюджета?”, включително и чрез ресорния заместник-председател господин Имамов отговаряхме: „Обсъждаме варианти за подкрепа, защото чувахме сигнали, че ще предложите еднозначно решение на проблема с премиите.” За съжаление обаче в обсъждания проект ние не виждаме еднозначно решение на този проблем. Виждаме споменаване в мотивите. Според нас този проблем трябва да се реши на отделен ред. И пак пак питам: „Защо не го правите?” И отговорът на въпроса, споделянето на отговора на въпроса няма да ви хареса, защото ще оголи същинските цели на политиката ви. година при гласуването на бюджета прехвърлихте решението на проблема в полето не на компетенциите, а на личната политическа воля на премиера. Сега при актуализацията правите същото – отказвате упорито да запишете на отделен ред тези 116 млн. лв., защото ако приемете предложението ни тези средства да бъдат записани на отделен ред, изпълнението на тази конкретна разпоредба страна на Министерския съвет ще означава просто изпълнение на разпоредба на закона. Записването на тези 116 млн. лв. обаче към 1 млрд. 143 млн. лв. оперативен резерв на пряко разпореждане на министър-председателя ще означава, че не законодателната власт, а той собствено по своя воля да е решил проблема. Това означава схема, при която той в обкръжение на подходящи за целта министри да отиде в Кърджали, Гоце Делчев, къде ли не по Родопите и да каже: „Аз съм спасението, аз съм решението на проблема”. Тази схема няма да сработи.

като на подаяние, господин Мартин Димитров. Те не ги възприемат и като помощи за социално слаби лица. Те имат самочувствието на хора, положили огромен труд и от чийто труд в хазната под най-различни форми са постъпили достатъчно средства. И тези 116 млн. лв. им се полагат като заслужено признание за много тежкия труд. Необходимо е да се разбие митът за премиите като за подаяние – първо. Второ, че премирането на производителите е лош разход, който осигурява едва ли не социален разкош на производителите. Нека чуем какво ни казва езикът на числата. Таблото е с десноцентристки адресат, защото преценихме, че, по разбираеми причини, колегите отляво няма да се нуждаят от тази аргументация, пък либералите от ДПС са съавтори на материала. Бързам да направя уговорката, защото паметта ни задължава да го кажем – адресат на това табло не е и господин Костов, защото в периода 1997-2001 г., когато в страната имаше криза, много по-страшна от сегашната, той не си позволи да забави плащанията на дължимите суми на производителите, нито дори на премиите, колкото и символични да бяха те. Но определено адресат на тези числа е господин Мартин Димитров, който не спря да се упражнява в политически модернизъм и в модерно икономическо мислене на гърба на нещастните тютюнопроизводители. Аз, разбира се, се надявам господин Костов също така да не си е променил позицията по този въпрос. Уважаеми колеги, виждате, че митът, че премиите осигуряват кой знае какъв разкош, далеч не отговаря на истината. Те дори не покриват стандартите за бедност. Два са приходоизточниците на тютюнопроизводителите – изкупна цена и премия. За база сме взели произведени 800 кг, защото толкова ориенталски тютюни може да произведе едно семейство от двама осигурени. Изкупната цена за 2009 г. беше 4,69 лв., премията – 4,19. Общо доходи 7104 лв., с 60% нормативно признати разходи, и социални и здравни осигуровки на едно лице 202 лв., общо 405 или 4447 лв. на семейство, което прави около

за да плати социалните и здравните си осигуровки. Ето това е безспорното заключение, което лъсва от това табло. Оставям на вас да прецените

Уважаеми господин председателстващ, колеги, господа министри! Уважаеми господин Местан, уважавам високо Вашата загриженост за тютюнопроизводителите, но искам да Ви кажа, че Вашата загриженост е само на думи. Ще Ви кажа защо. Ако Вие реално имахте наистина загриженост да оправите този сектор, през тези години, докато давахте тази субсидия, щяхте да промените схемата на субсидиране, щяхте да приоритизирате целите на на субсидията, която давате на тютюнопроизводителите, и щяхте да направите така, че сега тоя сектор да се води на принципа на свободната пазарна икономика, а не да зависи от тези премии, които сега трябва да дадем на тези производители. Самият техен труд да бъде рентабилен с помощта на държавата. Но това щеше да промени вашите цели и вашата основна политика, а именно да манипулирате тези хора и да крадете от тях парите. Ще Ви кажа защо. За хората, които не знаят, в момента премията се дава въз основа на количество произведена суровина, която е предадена на фирмите по чл. 21 от Закона за тютюневите изделия, а именно фирмите–изкупвачи.

Ако давахте досега субсидията, въз основа на даден референтен период, директно на тютюнопроизводителите, нямаше да можете да манипулирате тези хора. Сега тези цифри нямаше да са актуални и въобще нямаше да има нужда от това платно, и хората щяха да печелят, благодарение на своя труд.

Втора реплика – господин Шопов.

Това беше важен политически акт. То не беше изказване за актуализацията на бюджета, то имаше друг прицел, друга цел. Местан започна тази тенденция на изказване и цялата тази политика още м. ноември. Тогава остана неразбираемо. Ние от „Атака” и във в. „Атака” предупредихме за какво ще става дума в близките месеци, пък и години. ДПС е останало на няколко последни убежища на защита и отбрана и едно от тях е въпросът с тютюнопроизводителите. Вие много често издавате, господин Местан, нещата. Още тогава, м. ноември, казахте, че ще има бунтове и те станаха един-два месеца по-късно. Те продължават и сега. Така че хайде да не превръщаме обсъждането на проблемите на тютюнопроизводителите, каквото се опитвате Вие да направите. Това е рекет от ваша страна. На тази тема ще се връщаме много пъти и ще се упражняваме. Явно е и тук управляващите трябва да са наясно, че ще има ескалация на исканията, колкото и да се решава проблемът. Защото, господин Местан и всички вие от ДПС, за вас като че ли проблемите на България са само тези – на тютюнопроизводителите. Да, те са важни, но тези проблеми са решени в актуализацията на бюджета и Вие много добре го знаете. Сега се опитвате да създадете ексцес и искате да кажете и да покажете, че проблемите не са решени и като че ли вие пледирате и вие сте тези, които ще решите проблемите. И с вас,

Уважаеми господин Местан, искам да Ви благодаря, че във Вашето изказване декларирахте и признахте това, че политическа партия ГЕРБ има волята да реши въпроса на тютюнопроизводителите с промяната на Закона за държавния бюджет, като е декларирала, че в резерва за „Непредвидени и неотложни разходи” 116 милиона са именно за изплащане на премиите на тютюнопроизводителите. Аз много съжалявам за това, че, независимо от това, Вие го признахте, направихте едно дълго и сложно изказване, единствената цел, надявам се, на което е да искате гаранции за изплащането на тези премии чрез бюджета. Искам обаче да Ви припомня изискванията на Закона за устройство на държавния бюджет, както и многогодишната практика в предходни парламенти как сумите, записвани в Закона за държавния бюджет за неотложни разходи, се разписват по конкретни пера с постановление на Министерския съвет. Това и сега ще се случи, защото такъв е редът по закон. От

и се надявам, че, отнемайки по този начин вашия аргумент да не подкрепите бюджета, ще видя вашите гласове за подкрепа на Закона за изменение на държавния бюджет за 2010 г.

Благодаря. Благодаря и на госпожа Менда Стоянова. Няма да се казвам Местан, ако не кажа, че това, което чувам днес, ако прерасне в конкретно политическо действие и прерасне във вот от ваша страна – ще е удовлетворително, но го няма в проекта за първо четене. Затова ние още днес ще внесем в деловодството на Народното събрание предложение на отделен ред да бъдат записани 116 милиона за пряко премиране за сметка на намаляване със 116 милиона на оперативния резерв на премиера и да бъде упоменат срок от две седмици, в който тези средства да бъдат изплатени. (Шум, възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”.) Ето това е решението на проблема! В това отношение, ако си стиснем ръцете, ще видите, че ако имате идентично предложение, Парламентарната група на ДПС няма да се свени да гласува за подобно предложение на политическа партия ГЕРБ. Именно това означава конструктивната опозиция, защото, скъпи приятели, до днес

95,54 лв., за да бъда по-коректен. Вие ми кажете: как се живее с 95,54 лв. на месец?! Това са дебатите днес, а не грубото политизиране, което господин Шопов си позволи в репликата си, и затова на него няма да му отговарям. Благодаря за вниманието. Квесторите, отстранете таблото и статива!

Синята коалиция – господин Иван Костов. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Аз не знам защо господин Лютви Местан не отговори на своя млад колега Георги Андонов. Всъщност това беше тежкият въпрос към Вас, а не другото, което чухте. Аз в този дебат няма да влизам. Най-важната политическа причина Синята коалиция да подкрепи актуализацията е да бъде запазена стабилността на правителството, на малцинството в условия на икономическа криза, защото има криза и каквато и да е дестабилизация на политическата ни структура на правителството, ще бъде сериозен негатив. Едновременно искам да кажа на всички, които проявяват интерес и задават въпроси, че Синята коалиция по никакъв начин не е участвала в намирането на решението на тази актуализация. Ние не сме консултирани, не сме вземали отношение, не са търсени нашите позиции, по който и да е въпрос. Тоест това е бюджет на политическа партия ГЕРБ и на нейното правителството. (Реплика от ДПС.) Има две причини, които са безспорни и които отговарят на нашите политически идеи, встрани от основната политическа причина да подкрепим бюджета. Това е, че бяха запазени данъчните ставки. Правителството Правителството успява да удържи много трудна ситуация и да не повишава данъчните ставки, независимо от промяната на финансовите и икономическите условия в страната. Втората причина, е, че правителството спира неефективните проекти, които ние отдавна настояваме да бъдат спрени, като основен аргумент за икономия на

край на страната. В този смисъл тези неща отговарят на нашите виждания. Рискът за актуализацията, не мога да не кажа това пред народното представителство, е прекомерният дефицит в края на годината. Затова искам добре да бъдат чути думите на моя колега господин Мартин Димитров. Трябва да се направи всичко възможно да не се допусне прекомерен дефицит в изпълнението на бюджета, защото това ще доведе Международния валутен фонд и ще доведе процедура от страна на Европейската комисия за действия по отношение на българското правителство, които ще костват отнемане на суверенитета за правене на финансова политика от страна на българското правителство. Затова трябва да се направи всичко възможно. Добре е мнозинството да чуе тези предупреждения още сега, за да направи наистина всичко възможно да не допусне прекомерен дефицит. Ако трябва, всички да носят лична отговорност. Аз тук имам едни разчети, в които не искам изобщо да влизам, тъй като те са достатъчно притеснителни. Ние сме ги споделили на няколкото срещи, които имахме с екипа на правителството. За 2010 г. ние настояваме за следните неща: Първо, да бъдат съкратени всички неефективни административни, включително териториални структури. Да бъдат реформирани всички министерства и ведомства. ведомства. Господин вицепремиер, идея нямате какво има в тези министерства – научни институти, научно-приложна дейност, какво ли няма. Няма политика, няма анализ, няма решение, няма смелост, няма кураж има всичко останало. Българската администрация – централната, последните осем години е обраснала от излишни институции и институции, които имат статут, какъвто те не трябва да имат. Тя е обраснала с администрация, която ние настояваме да бъде ревизирана, да бъде реформирана и това да започне веднага, защото противен случай следващата година ние ще влезем с още по-тежки проблеми за изпълнението на бюджета от тези, които има в момента. Не трябва да се правят никакви изключения, независимо как се нарича ведомството дали се нарича МВР, дали се нарича Министерство на труда и социалната политика, дали се нарича Министерство на отбраната. Нека да си прочетат, да видят какво съдържат вътре в собствените си упражнения по бюджета, да видят колко колко разпоредители с бюджетни средства имат, за да разберат точно какво говорим. Второ, ние настояваме да се направят промени в Устройствения закон за бюджета, да се премине към изчисляване и отчитане на бюджета по методиката на Евростат, и да не се допусне неконтролиран растеж на задълженията на министерствата, общините и болниците. Защото, ако това не се направи, ние предупредихме и тук ще го кажем и от трибуната, големите рискове за страни с валутен борд са, че те се пробиват през през бюджетите на общините, през бюджетите, които не се контролират от централната администрация. Ние предлагаме да се предвидят законови промени за засилване събираемостта на приходите от Национална агенция за приходи и агенция „Митници” като се увеличи облагането на оборотите и доходите реализирани на вътрешния пазар. Защото това показва анализът на събираемостта. Събираемостта върви, когато има голям внос, когато се облага вносът. Вътрешният пазар не се облага по начина по който трябва това нещо да става. Да се предложат мерки за стимулиране на вътрешните и чуждестранните инвеститори, за да се спре процесът на декапитализация, който започва в условията на криза. Ние предлагаме и настояваме да се представят актуализирани изчисления за изпълнението на консолидираната фискална програма, и които заедно с мерките за ограничаване на дефицита да не допускат прекомерен дефицит, тоест да остане в рамките на 3%. Повтарям още един път, потретвам това настояване, което е позиция на Синята коалиция. Освен това ние настояваме да бъдат представени промените в бюджетите на Националната здравноосигурителна каса. Трябва да се променят тези бюджети, и евентуално да се види дали няма да се наложи актуализация на бюджета на Националния осигурителен институт. Защото и двата бюджета заплашват да не съберат планираните приходи, а те не са намерили промени в тази актуализация, което ще наложи да се увеличи бюджетната субсидия от Освен това, ние настояваме да се завишат с 54 млн. лв. заложените разходи за лекарства и за лечебна и диагностична дейност на Министерството на здравеопазването. Работата е там, че това съкращение от 160 млн. лв., което се предлага в момента, ще засегне по непоправим начин разходите, които се правят от министерството за лекарства и за лечебна и диагностична дейност, и ще доведат до много по-големи разходи в края на годината, ако се опитаме да направим тази икономия. И накрая, във връзка с преодоляването на бюджетната криза през 2011 г., ще бъде целесъобразно между първо и второ четене министърът на финансите, вицепремиерът господин Симеон Дянков да предостави бюджетната макрорамка за следващата година, за 2011 г., в която да не бъдат променяни тежестта на данъчното облагане. Според мен могат да бъдат променени и пренастроени данъците, но тежестта не трябва да бъде променяна, и да бъде постигнат широко балансиран бюджет през следващата година. Защото, в противен случай, страната наистина ще загуби своята самостоятелност на финансова политика. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Преминаваме към независимите депутати. Заявка е дадена от народния представител Емил Василев.

господин председател. „Ред, законност и справедливост” няма да подкрепи актуализацията на бюджета, защото ако досегашният бюджет беше бюджетът на „малката постна пица”, може би гарнирана с „малка топла биричка”, след актуализацията ще имаме бюджет на „сухия хляб” и на „голата вода”. Когато взимахме нашето политическо решение в „Ред, законност и справедливост” – да не подкрепим актуализацията, си зададохме няколко въпроса. Единият – какво е реалното положение в момента в бюджетната сфера и изобщо във финансово-икономическата сфера на страната. Вторият въпрос беше – кое доведе до настоящата ситуация? И третият, разбира се, е какъв е изходът от нея? Всъщност след актуализацията на бюджета, който не се съмняваме, че мнозинството ще подкрепи, ние ще имаме един прокризисен бюджет. Един бюджет, който ще създава нови проблеми и ще задълбочава старите, но няма да ги решава. Защото има голяма опасност, ако продължаваме с тези темпове, до края на годината да ликвидираме фискалния резерв и да посегнем на валутния резерв, който е в размер на 23 млрд. лв., от които около 7 млрд. лв. са обезпеченията на копюрите и монетите в обръщение. Останалото са депозити на фирми и граждани. Това означава, дами и господа, че е напълно възможно към Коледа тази година, гражданите вместо да си купуват коледни подаръци, да се наложи да плащат сметката на сегашното, но и на предишното управление, тоест възможна е една нова Жанвиденова зима. Това е не просто хипотеза. Причините да стигнем до тази ситуация се коренят в предишното управление, и за това трябва всички да си даваме ясна сметка. Защото икономическата криза се зададе още през лятото на 2008 г., господин Орешарски, и още през есента на 2008 г. Вие разполагахте със съответните статистически данни, които вече документираха кризата. Обаче бюджетът за 2009 г., за миналата година, последният бюджет на тройната коалиция, предвиди ли адекватни рестрикции? Мисля, че не ги предвиди. тройната коалиция приложи стратегията на щрауса. А тройната коалиция, припомням, някой да не би да е забравил, защото имаме много къса памет – това бяха БСП, ДПС, господин Местан, ако сте тук в залата, и НДСВ, които в момента подлайват извънпарламентарно. Действително вие се опитахте да хитрувате, но на гърба на българския народ, защото на пясъка се оказаха не политическите задни части на тройната коалиция, а на ГЕРБ. Това е самата истина и трябва да си го признаем. Тук идва отговорността на настоящото управление, защото струва ми се, че те не просто се оставиха да бъдат излъгани от тройната коалиция, но не бяха адекватни на ситуацията, не оцениха реалните икономически тенденции. И затова, колеги от ГЕРБ, не успяхте да съставите и някакъв бюджет, който да не се налага да бъде актуализиран на петия месец. А може би се подведохте и по увереността на господин Бойко Борисов, че той е по-силен от всичко на този свят, включително от финансово-икономическата криза. Той лично се ангажира да наблюдава финансовия сектор, когато се правеше бюджетът. Само че къде е той, господин Дянков? Защо го няма в момента тук? ЗАМЕСТНИК

Продължаваме със следващия заявил участие от Политическа партия ГЕРБ. Това е Емануела Спасова. Имате думата.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин вицепремиер, министри, уважаеми колеги! Няма да скрия от вас, че моето изказване беше провокирано от изказването на председателя на Комисията по труда и социалната политика в парламента. Бих искала да очертая да очертая важните моменти, които са заложени в Закона за държавния бюджет, в неговата актуализация, защото иначе ще останете с един горчив привкус и може би няма да разберете точно какво е заложено в тази актуализация. В тази тежка ситуация при предвидени ограничения на нелихвените разходи по бюджетите на всички министерства и ведомства с до 20% Министерството на труда и социалната политика

В бюджетния кредит за разходи са предвидени средства в размер на допълнителни 142 млн. лв. за дейностите по социалното подпомагане. С тези допълнителни средства ще могат да се запазят придобитите индивидуални права по закон, като предвиденото разпределение на тези 142 млн. лв. е както следва: 73 млн. лв. за изплащане на помощи за деца и семейства по Закона за семейните помощи за деца; 51 млн. лв. за изпълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания; 17 млн. лв. за социални помощи по Закона за социално подпомагане. Колеги, за никого не е тайна, че Европа е в икономическа криза. За съжаление трябва да отбележим, че излизането от тази криза става по-бавно от предвидените темпове. За първите месеци на 2010 г. 14 европейски държави вече са направили актуализация на своите бюджети. В 12 от тези 14 държави се е прибягнало до намаляването или на работни заплати, или на пенсии, а в някои държави и на заплатите, и на пенсиите. В 11 от тези 14 държави се е наложило покачването на някои данъци. С настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република тежестта на мерките за ограничаване на разходите няма да удари социалната сфера. С настоящия законопроект се гарантира именно запазването на достигнатите размери на работните заплати на заетите в бюджетния сектор. С настоящия законопроект се запазва равнището на пенсиите. С настоящия законопроект се запазват социалните плащания, тоест държавата ще спази своите социални отговорности към най-уязвимите слоеве от обществото. От друга страна, със законопроекта не се променя действащата данъчно осигурителна политика в страната. Тоест не се вдигат данъците, не се вдигат и осигурителните вноски, с което се избягва натоварването както на бизнеса, така и на домакинствата в условията на финансово-икономическа криза. Затова, уважаеми колеги, всички аргументи, които изложих дотук, създават категорично основание да подкрепим предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря. От името на Коалиция за България – заповядайте, господин Михалевски. ДИМЧО Уважаеми колеги, аз ще ви говоря за средата, в която трябва да работят българските общини. Затова и за тези параметри на тази среда, за която говори и финансовият министър твърдението, което той направи, че увеличението на износа на България с 19% за първите четири месеца на тази година в сравнение с миналите, е вследствие на добрата работа на правителството би било вярно, ако същото това българско правителство и господин Дянков определят световните борсови цени на основните видове материали. Защото коректното е да се отбележи, че за същия период цената на цинка, оловото, петрола и черните метали са нараснали между 25 и 60%. Когато говорим за вътрешната среда, за това как трябва да се развива България, аз смятам, че отговорност на правителството е не интересът на потребителите в Америка и в света, а как българските потребители могат да живеят най-добре. Това е основната задача на българското правителство и съм сигурен, че господин Дянков съзнава тази своя отговорност. Когато говорим за общините трябва да отбележим още един факт, върху който трябва да се замислим. Защо българската държава не може да си събере своите данъци и такси и предлага днес изменение и намаление на годишния план с 11%, а в същото време българските общини събират по план своите местни данъци и такси? Тук възниква въпросът: морално ли е, солидарно ли е тогава държавата да намалява трансферите към българските общини? Защото българските общини работят в една много тежка обстановка и трябва да отбележим какви са фактите. Намаляват местните приходи 2009 към 2008 г. с над 264 милиона, увеличават се просрочените задължения на общините с 200 милиона. В същия момент обслужват същия обем местни услуги с 273 милиона по-малко за миналата година 2009 спрямо 2008. С бюджета за 2010 г. ние наложихме още по-големи рестрикции върху българските общини. Намалихме два пъти размера на капиталовите разходи, наложихме им забраната да използват парите от продажби за друго, освен за инвестиционни цели, отпадна програмата за общините в структурен дефицит, наложихме задължението да съфинансират с нарастваща скала от 5-8-12% от 2010 до 2012 г. европейските проекти и премахнахме компенсаторния механизъм на Фонда ФЛАГ. какво ще доведе всичко това, уважаеми колеги народни представители, което правим? Това ще доведе с намалението, което се предвижда в първия вариант на актуализациите, внесен днес, да намалим 25% от дейностите на общините за останалите седем месеца, а това означава да ударим най-слабите – онкоболните, защото онкодиспансерите в страната ще бъдат затруднени; да ударим училищното здравеопазване; да ударим младите семейства, защото те няма да ползват в пълен обем детските ясли. Трябва да знаем, че привидно справедливият принцип на намаляване с 15% на всички разходи на общините всъщност влияе различно на българските общини, защото в 50% от тях изравнителната субсидия, която им даваме, е по-голяма от техните собствени приходи, а за 27% това е подавляващата част от местния бюджет. Трябва да си даваме сметка, че резултатът от това ще бъде увеличаване на структурния им дефицит от 350 на 700 милиона, намаляване на възможността да прилагат публичните услуги, префинансиране от малкото ограничени местни средства към тези услуги и категоричният резултат ще бъде, че те няма да могат да работят по европейските проекти. Преди малко господин Данчев беше тук и това трябва много да го интересува, защото българските общини са основният бенефициент по европейските програми. нашето задължение днес е, когато подкрепяме този проект за изменение на Закона за държавния бюджет без значение дали ще го наричаме „наш” или „не наш”, както заяви господин Костов, защото в крайна сметка подкрепата означава ангажимент с числата в този бюджет. бюджет. Нашето предложение към всички вас е да не намаляваме нито с един лев субсидията за българските общини, още повече аз имам предложение към финансовия министър. Господин финансов министър, намалете с онези 12 евро на 1000 къса допълнителен акциз, Ваша лична амбиция, за да може тези 138 милиона да бъдат

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги министри! В тази ревизия на бюджета има два големи успеха. Първият успех е, че не вдигаме никакви данъци, нито социални осигуровки. Това помага на бизнеса, това помага на домакинствата. По този начин най-лесно и бързо България ще излезе от кризата. Второ, не се намаляват пенсии, не се намалят заплати. А напротив, в този бюджет е предвидено да се увеличат някои от социалните разплащания, така че най-бедните слоеве на българското население да могат по най-лесен начин да излязат от кризата. Ако България беше единствената държава, която ревизираше бюджета си през тази година, можеше доста да дебатираме защо това е необходимо. До днес обаче 16 други държави от Европейския съюз вече са ревизирали бюджетите си. Само през последния месец Германия, Испания, Италия, Румъния, Гърция и Холандия са ревизирали бюджетите си, а до края на месеца предстои ревизии във Великобритания, Чехия. Новото правителство в Словакия също е изразило такава готовност в началото на следващия месец. С други думи икономическата и финансовата криза,

Несигурността от началото на тази година се усили след проблемите в Гърция и в някои други страни от Европа. И сега е така. Затова всяко правителство в Европа, което води отговорна фискална, финансова и икономическа политика, е принудено да ревизира бюджета си за тази година. От тази гледна точка ние не сме сами. Ние обаче това го бяхме предвидили и още през месец декември, когато приемахме бюджета за 2010 г., в сегашния закон бяхме написали, че около 15 юни ще влезем с ревизия на бюджета. Ние днес изпълняваме това наше обещание. Благодаря. За последен път призовавам за изказвания, ако има народни представители от групите, които разполагат с време. Няма. Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване.

с голяма тревога и голямо безпокойство, господин Дянков, за това, което предлагате на парламента и на цяла България като актуализация на бюджета. Много се притеснявам, че това, което предлагате, е като в тази притча, в която се разказва как пътували в една лодка и в един момент в нея се проявява пробойна. Лодката Лодката започнала да се пълни с вода - започнали да умуват как да изхвърлят водата, за да спасят лодката, и измислили да направят дупка на лодката нова дупка, за да изхвърлят водата. Голямото притеснение на всички, смятам, в залата - тайно и явно, а и в България е, че Вие отваряте нова дупка. Добре е да помислите върху тази притча и да мислите за доброто на България.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Дянков! На Вас Ви е весело, а на българите – тъжно. е резултатът от управлението днес – когато със 120 гласа, с вашите подкрепящи ви партньора от „Атака” и Синята коалиция, постигнахте този бюджет, който беше внесен от кабинета.

пропагандните ви тези за сравнение с Гърция никак не издържат, когато се сравнят изходните позиции, при които вие приехте хазната на държавата – позиции, с които допреди няколко месеца се хвалехте, сякаш Вие сте ги донесли от Вашингтон. Гласувахме „против”, защото рязането на бюджета е несправедливо. Рязането на бюджета единствено оставя НСО, за да може министър-председателят да обикаля още по-обилно из държавата и да ползва държавния транспорт. А в същото време процентите на общините, процентите за детски градини, процентите за домашния социален патронаж в общините, процентите за здравеопазване са в друга пропорция! Защото вашата политика е несправедлива политика и тежестите от кризата ги разпределя несправедливо. Защото след като Конституционният съд ви поряза в искането без публичност и без разписани политики от парламента да харчите парите, сега заделяте огромен ресурс, зад който да застане министър-председателят, който днес отсъстваше от тази зала, и да казва: „Аз дадох пари за тютюнопроизводители! Аз дадох пари за земеделски производители! Аз дадох!”. Всичко това противоречи на принципите и на парламентаризма, и на правовата държава. Благодаря ви. Процедурата по обсъждане, гласуване, в това число и отрицателните вотове за бюджета, приключи. Моля камерите

Моля камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио да бъдат изключени.

изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост;” 2.

Не. Подлагам на гласуване § 35 в редакцията по доклада на комисията.

1. В текста преди т. 1 думите „Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта”. 2. В т. 1 думите „Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта”. 3. Точка 2 се изменя така: „2. подпомагане изграждането, модернизацията, рехабилитацията и поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост;” 4. В т. 6 след думите „награждаване на” се добавя „високоразрядни спортисти” и се поставя запетая. 5. В т. 7 съюзът „и” се заменя със запетая и след думата „ветерани” се добавя „и треньори”. 6. Създават се точки 11-15: „11. финансиране на дейности по програма за олимпийска подготовка; 12. финансиране на дейности по програма за развитие на спорта за високи постижения; финансиране на дейности, свързани с медицинския и допинговия контрол; 14. подпомагане на научноизследователската и приложната дейност в областта на физическото възпитание и спорта; 15. подпомагане на подготовката и провеждането на световни и европейски първенства, на които домакин е Република България.” Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Не. Подлагам на гласуване § 35 в редакцията по доклада на комисията.

възстановяване и управление на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост;” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте § 36 в редакцията по доклада на комисията.

параграфите с номера 36 и 37 по вносител, които стават съответно § 37 и 38 по доклада на комисията.

възпитание и порта”. 2. В ал. 2 думите „Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта”. 3. Създава се ал. 3: „(3) При поискване специализираните държавни и общински контролни органи предоставят на Министерството на физическото възпитание и спорта информация за осъществявания от тях контрол върху спортните организации и тяхната дейност.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Не. Гласуваме § 39 по доклада на комисията.

и предлага следната редакция: „§ 40. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Нарушенията се установяват с актове на специализираните контролни органи на Министерството на финансите, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на физическото възпитание и спорта и Антидопинговия център.” 2. В ал. 2 след думата „орган” се добавя „по ал. 1”, а думата „упълномощено” се заменя с „оправомощено”. 3. В ал. 4 думите „Държавна агенция за младежта и спорта” се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта.”. Подлагам на гласуване § 40 по доклада на комисията.

Член 69 се изменя така: „Чл. 69. (1) На спортна федерация или на национална спортна организация, която извършва спортна дейност без лицензи, се налага имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

представители Тошев, Димов и Стоилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 44 и предлага следната редакция:

СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по § 45 и предлага следната редакция: „§ 45. В останалите текстове на закона думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта”, „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта” и „Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят съответно с „министърът на физическото възпитание и спорта”, „министъра на физическото възпитание и спорта”, „Министерството на физическото възпитание и спорта”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 45 по редакцията на комисията.

Гласуваме наименованието в подкрепа текста на вносителя, съгласно предложението на комисията.

буква „а”, ал. 6 „в края на изречението изразът „колежи” се заменя с израза „по съответната специалност”. Комисията не подкрепя предложението.

чл. 68: а) създава се нова ал. 6: „(6) По предложение на министъра на физическото възпитание и спорта и след решение на академичния съвет във висшите училища могат да се приемат без конкурсен изпит медалисти от олимпийските игри, световни и европейски първенства, извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а” и „б” ежегоден брой на приеманите студенти”;

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване § 48 в редакцията на комисията.

Подлагам на гласуване ан блок параграфи с номера 49, 50 и 51 по редакцията на вносителя, които се подкрепят изцяло и по номерация от комисията.

Параграфи 52 и 53 - комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага съответните параграфи да отпаднат. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА предложението на комисията за отпадане на параграфи с номера 52 и 53. Ан блок гласуваме отпадането на двата параграфа.

предложението на комисията за отпадане на параграфи с

10: а) създава се нова ал. 7: „(7) Държавните спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта. Общинските спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на общинския съвет и след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта.” досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9: 2. В чл. 26а, ал. 3 думите „определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „определени с наредба на министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката”. 3. В чл. 37: а) в ал. 3 думите „а за детските градини по чл. 10, ал. 3 3 – министърът на отбраната” се заменят с „на държавните спортни училища – министърът на физическото възпитание и спорта, и на детските градини по чл. 10, ал. 3 – министърът на отбраната”; б) в ал. 8 думата „науката” се добавя „на директорите на държавните спортни училища – от министъра на физическото възпитание и спорта” и се поставя запетая.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова, което комисията не подкрепя.

и в редакцията на комисията.

Тук прекъсваме второто гласуване на този законопроект, тъй като остават минута и няколко секунди – време, в което ще направя съобщението за парламентарния контрол утре, 18 юни 2010 г., петък. Първи ще отговаря министър-председателят на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Антон Кутев и на питане от народния представител Марио Тагарински. Следват отговорите на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на два въпроса от народните представители Михаил Миков и Милена Христова и на питане от народните представители Яне Янев, Тодор Великов и Емил Василев. Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще отговори на три въпроса от народните представители Меглена Плугчиева, Иван Николаев Иванов, Мартин Димитров и Румен Петков и на питане от народния представител Моника Панайотова. Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на въпрос от народния представител Захари Георгиев. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на два въпроса от народните представители Бойко Великов и Лъчезар Тошев. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на въпрос от народния представител Янаки Стоилов. Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговори на въпрос от народния представител Евгений Желев. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на два въпроса от народните представители Меглена Плугчиева и Георги Божинов. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Пенко Атанасов и Георги Андонов. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Димитров и Корнелия Нинова. На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговорите със седем дни са поискали: - министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова на два въпроса от народните представители Меглена Плугчиева, Евгений Желев и Спас Панчев; заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на въпрос с писмен отговор от народния представител Любен Корнезов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев – на въпрос от народния представител Георги Божинов; министър Божидар Димитров на въпрос от народния представител Иван Костов; - министърът на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Иван Костов; - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов; министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов – на два въпроса с писмени отговори от народните представители Яне Янев и Бойко Великов. На основание чл. 83, ал. 4 от правилника, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Валентин Николов и на министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова – на два въпроса от народния представител Мая Манолова. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Николай Младенов и министърът на труда и социалната политика